**Šeks, Vladimir (HDZ)** Prelazimo na sljedeću točku. - Konačni prijedlog Zakona o potvrđivanju Ugovora između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Republike Bugarske o uzajamnoj zaštiti i razmjeni klasificiranih podataka, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. Ustav, Poslovnik i politički sustav i Odbor za unutarnju politiku i nacionalnu sigurnost. Izvješća ste primili na sjednici. Državni tajnik u Ministarstvu pravosuđa Dražen Bošnjaković će dodatno obrazložiti prijedlog. Izvolite. Hvala lijepo gospodine potpredsjedniče. Poštovane gospođe i gospodo. Pred vama je Zakona o potvrđivanju Ugovora između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Republike Bugarske o uzajamnoj zaštiti i razmjeni klasificiranih podataka. Predstavnici dviju Vlada 30. rujna 2008. godine u Zagrebu su potpisali ovaj ugovor između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Republike Bugarske o uzajamnoj zaštiti i razmjeni klasificiranih podataka. Ovo je jedan ugovor kojim je stvoren pravni okvir za reguliranje materije, dakle zaštite klasificiranih podataka. Da kažem klasificirani podaci to su oni podaci koji su označeni i utvrđeni određenim stupnjem tajnosti. Ovim ugovorom točno se propisuje način razmjene takvih podataka, način stvaranja takvih podataka koja su tijela ovlaštena za postupanje u cijelom tom postupku, i dakle ovaj postupak regulira sva važna pitanja koja se odnose na ove podatke. Ovo je ugovor koji je Republika Bugarska u svom Parlamentu potvrdila, a u pripremi su ugovori i sa drugim zemljama iz okruženja. Hvala vam lijepa. **Šeks, Vladimir (HDZ)** Hvala. Odbori? Odbor za zakonodavstvo, predsjednik odbora Emil Tomljanović. Izvolite. Hvala lijepo gospodine potpredsjedniče Hrvatskog sabora. Uvažene kolegice i kolege. Odbor za zakonodavstvo Hrvatskog sabora je na 46. sjednici održanoj 27. siječnja 2009. godine raspravljao o Prijedlogu Zakona o potvrđivanju Ugovora između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Republike Bugarske o uzajamnoj zaštiti i razmjeni klasificiranih podataka s Konačnim prijedlogom zakona, a kojeg je predsjedniku Hrvatskog sabora podnijela Vlada Republike Hrvatske aktom od 29. prosinca 2008. godine. Odbor za zakonodavstvo podupire donošenje ovog zakona i ne protivi se prijedlogu predlagatelja da se ovaj zakon donese po hitnom postupku. I treće, na tekst konačnog prijedloga odbor nema primjedaba i to niti ustavno pravne niti nomotehničke naravi. Hvala lijepo. Hvala. Odbor za unutarnju politiku i nacionalnu sigurnost? Ustav? Otvaram raspravu. Klub zastupnika HDZ-a gospođa zastupnica Ana Lovrin. Izvolite. Hvala lijepa. Gospodine potpredsjedniče, gospodine državni tajniče, kolegice i kolege zastupnici. Klub Hrvatske demokratske zajednice podržat će Prijedlog Zakona o potvrđivanju Ugovora između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Republike Bugarske o uzajamnoj zaštiti i razmjeni klasificiranih podataka s Konačnim prijedlogom zakona kao logičan slijed cjelovitog uređenja područja informacijske sigurnosti. Naime, Republika Hrvatska je tijekom 2007. godine i 2008. godine sukladno nacionalnom planu pristupanja Europskoj uniji, donijela niz zakonskih i podzakonskih akata kojima se uređuje područje informacijske sigurnosti poput Zakona o tajnosti podataka, Zakona o informacijskoj sigurnosti, Zakona o sigurnosnim provjerama, Uredbu o mjerama informacijske sigurnosti kao i niz pravilnika. Zakonom o informacijskoj sigurnosti utvrđene su i mjere i standardi informacijske sigurnosti u okviru kojih je predviđeno i ustrojavanje posebnih fondova za klasificirane podatke koje Republici Hrvatskoj preda druga država, odnosno međunarodna organizacija ili institucija s kojom Republika Hrvatska surađuje. Republika Hrvatska potpisnica je i članica niza konvencija i međunarodnih ugovora kojima se regulira suradnja država u cilju razmjene podataka i informacija poglavito u suradnji borbi protiv korupcije i organiziranog kriminala, sprečavanju pranja novca i financiranju terorizma, procesuiranju ratnih zločina ali i nizu civilno pravnih odnosa. Stoga je neminovna daljnja potreba da država kroz bilateralne ugovore i dogovara specifičan odnose, pravila, standarde uzajamne zaštite klasificiranih podataka koji nastaju zajednički ili se razmjenjuju među strankama ugovora. Ovim se ugovorom utvrđuju istoznačni stupnjevi tajnosti, obveze u pogledu nacionalnih mjera za zaštitu klasificiranih podataka, određuju se nadležna tijela za provedbu ugovora, mehanizmi prijenosa klasificiranih podataka kao i postupanje s klasificiranim podacima, postupanja u slučaju povrede sigurnosti i troškovi u provedbi ugovora. Prihvaćanjem ovog zakona dat će se smjernice za buduće pregovaračke postupke s drugim državama, jer će vrlo brzo pred nama biti prijedlozi potvrđivanja novih međunarodnih ugovora s ovog područja, a u cilju efikasne međunarodne suradnje u razmjeni i zaštiti podataka. Hrvatska do sada ima potpisane ugovore i sa Albanijom i Makedonijom, pred potpisom su ugovori sa Estonijom i vode se pregovori s drugim državama. Stoga klub Hrvatske demokratske zajednice podržava donošenje ovoga zakona kako bi odredbe ugovora postale sastavni dio unutarnjeg pravnog poretka Republike Hrvatske. Hvala lijepo. Hvala. Klub zastupnika HSS-a gospodin zastupnik Stanko Grčić. Izvolite. Uvaženi gospodine potpredsjedniče Hrvatskog sabora, cijenjeni državni tajniče, kolegice i kolege zastupnici. Potreba za usklađivanjem djelovanjem na rješavanju suverenih a osobito sigurnosnih problema koja su često puta složena i kompleksna prelaze naše nacionalne granice i okvire i zahtijevaju međunarodnu suradnju odnosno razmjenu podataka i informacija. Često puta takav je materijal klasificiran i označen određenim stupnjem tajnosti i razmjena takovih informacija zahtijeva bliske vanjsko-političke odnose i povećanu suradnju između dviju država. Paket zakonskih propisa kojima se uređuje područje informacijske sigurnosti donijet je kao dio nacionalnog plana vezano uz pristupanje Republike Hrvatske Stoga, smatramo da ćemo potvrđivanjem ovog ugovora odnosno donošenjem ovoga zakona stvoriti pravni okvir za uspostavu pravila uzajamne zaštite klasificiranih podataka s Republikom Bugarskom i na taj način učiniti pozitivan iskorak na području sigurnosne problematike. Kao posebno važne razloge zbog kojih podržavamo sadržaj predloženog zakona ističemo to što Hrvatska preko vanjske i sigurnosne politike prepoznaje važnu ulogu međunarodne sigurnosti i uzajamnog povjerenja sa zemljama u regiji a koje su članice NATO saveza i Također, prepoznaje se to što je predmetni tekst ugovora pisan bez ikakve namjere nametanja interesa i volje neke od strana i smatramo ga i formalno pravnim okvirom za suradnju između Republike Hrvatske i Republike Bugarske na temelju kojih će se razvijati i usklađivati naši interesi. Nadamo se da će se na ovaj način olakšati rad našim nadležnim institucijama s partnerima iz Republike Bugarske posebice po pitanjima vezanim uz obaveze u pogledu nacionalnih mjera za zaštitu klasificiranih podataka, nacionalne mjere za zaštitu klasificiranih podataka, mehanizme prijenosa klasificiranih podataka, postupanje s klasificiranim podacima, način i ostvarivanje posjeta i sastanaka stručnjaka, postupanje u slučaju povrede sigurnosti kao i niz drugih mjera koji se ugovorom detaljnije propisuju. Mišljenja smo da postoji veliki interes da Republika Hrvatska što prije završi unutarnje pravne postupke prilagođavanja s propisima drugih zemalja a time i Europskom unijom, te stoga klub Hrvatske seljačke stranke daje punu potporu predloženom zakonu. Hvala vam lijepa. **Šeks, Vladimir (HDZ)** Hvala. Pojedinačna rasprava. Gospođa zastupnica Ingrid Antičević-Marinović. Hvala. Odustaje od rasprave. Poštovani zastupnik Ivo Grbić. Poštovani potpredsjedniče Hrvatskoga sabora, poštovani državni tajniče sa suradnicima, poštovane kolegice i kolege zastupnici. Temeljem Nacionalnog plana za pristupanje Republike Hrvatske Europskoj uniji za 2008. godinu tijekom 2007.- i 2008. godine donijet je niz zakonskih i podzakonskih propisa kojima se na jedinstven i cjelovit način uređuje područje informacijske sigurnosti čime je stvorena osnova za uspostavljanje strukovnih standarda za adekvatno uređenje zaštite klasificiranih podataka i na unutarnjem i na međunarodnom planu. Ova potreba za međunarodnom razmjenom podataka ili materijala koji su prema nacionalnom zakonodavstvu klasificirani ili označeni jednim od zakonom utvrđenih stupnjeva tajnosti proizlazi iz bliskih vanjsko-političkih odnosa između država i povećane potrebe za uzajamnim i usklađenim djelovanjem na rješavanju svih onih problema poglavito sigurnosnih koji često svojom složenošću i sveobuhvatnošću nadilaze nacionalne okvire. Ugovorom između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Republike Bugarske o uzajamnoj zaštiti i razmjeni kvalificiranih podataka potpisanim

bilo da se radi o utvrđivanju isto znači stupnjeva tajnosti, obveza u pogledu nacionalnih mjera za zaštitu kvalificiranih podataka ili o određivanju nadležnih tijela za provedbu ugovora, mehanizma prijenosa i postupanja s kvalificiranim podacima, uređenja i načina posjeta i sastanaka stručnjaka te postupanja u slučaju povrede sigurnosti kao i pitanja troškova nastalih u provedbi ugovora. Radi navedenog podržavam donošenje Zakona o potvrđivanju Ugovora između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Republike Bugarske o uzajamnoj zaštiti i razmjeni klasificiranih podataka. Hvala. Hvala. Zaključujem raspravu.